«Det ble avholdt statsråd på Det kongelige slott onsdag 28. juni 2023 kl. 11.00 under ledelse av Hans Majestet Kongen.

Fra Statsministerens kon- tor foreligger to brev til Stortinget. Det første brevet er datert 28. juni 2023 og lyder: «Det ble avholdt statsråd på Det kongelige slott onsdag 28. juni 2023 kl. 11.00 under ledelse av Hans Majestet Kongen. I statsrådet ble det truffet følgende vedtak om endringer i regjeringen mv.: Statsministerens kontor 1. Statsråd Anette Trettebergstuen gis avskjed i nåde. 2. Stortingsrepresentant Lubna Boby Jaffery utnevnes til statsråd og overtar styret av Kultur- og likestillingsdepartementet. 3. Statssekretærene Gry Haugsbakken og Odin Adelsten Aunan Bohmann gis avskjed i nåde fra sine embeter som statssekretærer for statsråd Trettebergstuen. 4. Beslutning om konstituering av politisk rådgiver Søren Eilif Rygh Swensen som statssekretær for statsråd Trettebergstuen fra og med 1. august 2023 til og med 30. september 2023, jf. kongelig resolusjon 20. juni 2023, oppheves. 5. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen utnevnes til statssekretær for statsråd Jaffery i Kultur- og likestillingsdepartementet. 6. Stortingsrepresentant Even Eriksen utnevnes til statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justisog beredskapsdepartementet. 7. Rangordningen for regjeringen Støre fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. Endringene i punkt 1 til 5 og 7 skjer med virkning fra 28. juni 2023 kl. 12.00. Endringen i punkt 6 skjer med virkning fra 14. august 2023.» Det andre brevet er datert 4. august 2023 og lyder: «Det ble avholdt statsråd på Det kongelige slott fredag 4. august 2023 kl. 11.30 under ledelse av Hans Majestet Kongen. I statsrådet ble det truffet følgende vedtak om endringer i regjeringen mv.: Statsråd Ola Borten Moe gis avskjed i nåde. 2. Statsråd Sandra Konstance Nygård Borch overtar ansvaret for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet. 3. Ansvarsfordelingen mellom statsrådene i Kunnskapsdepartementet videreføres som fastsatt i kongelig resolusjon 14. oktober 2021 kl. 12.00. Stortingsrepresentant Geir Pollestad utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet. 5. Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe og utnevnes på ny til statssekretær for statsråd Sandra Konstance Nygård Borch i Kunnskapsdepartementet. Statssekretær Wenche Karen Westberg gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sandra Konstance Nygård Borch og utnevnes på ny til statssekretær for statsråd Geir Pollestad i Landbruks- og matdepartementet. 7. Rangordningen for regjeringen Støre fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. Endringene ovenfor trer i kraft 4. august 2023 kl. 12.00.» De refererte brevene foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt. Statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning: – De tidligere medlemmer av regjeringen, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe, har tatt sete som representanter. Første vararepresentant for henholdsvis Hordaland og Rogaland, Benjamin Jakobsen og Tor Inge Eidesen, har tatt sete som representanter for den tid representantene Lubna Boby Jaffery og Geir Pollestad er medlemmer av regjeringen. St at srå d Gei r Pollesta d overbrakte 9 kgl. proposisjoner (se under

om innlemmelse i EØSavtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet (tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret «Hans») 26. (509) Endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/621

Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgko- miteen Presidenten [13:06:09]: Det skal først velges nytt medlem til valgkomiteen etter Geir Pollestad, som er blitt medlem av regjeringen. Presidenten har på forhånd fått innmeldt forslag fra Senterpartiets stortingsgruppe om at Gro-Anita Mykjåland velges som nytt medlem i valgkomiteen.

Presidenten har på forhånd fått innmeldt forslag fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om at Tove Elise Madland velges som nytt varamedlem i valgkomiteen. Andre forslag foreligger ikke. – Tove Elise Madland anses enstemmig valgt som nytt varamedlem i valgkomiteen. Til slutt skal det velges nytt varamedlem til valgkomiteen etter Lubna Boby Jaffery, som er blitt medlem av regjeringen. Presidenten har på forhånd fått innmeldt forslag fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om at Tove Elise Madland velges som nytt varamedlem i valgkomiteen. Andre forslag foreligger ikke. – Tove Elise Madland anses enstemmig valgt som nytt varamedlem i valgkomiteen. Sak nr. 2 [13:07:16] Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innst. 502 S (2022–2023))

Vi er da kommet til avslut- ningen av det 167. storting – det andre i inneværende valgperiode. Det er derfor gjort klart for å signere protokollen, men presidenten vil først si noen ord om virksomheten i den sesjonen vi nå legger bak oss. Inkludert dagens møte har Stortinget gjennom til sammen 101 dagsordener behandlet 502 innstillinger og vedtatt 253 anmodninger til regjeringen. Regjeringen har på sin side holdt tolv redegjørelser og besvart 50 interpellasjoner. Den har overbrakt 144 proposisjoner til Stortinget – inkludert 104 lovforslag – og oversendt 29 meldinger til Stortinget. Stortingsrepresentantene har i løpet av sesjonen framsatt 274 representantforslag og stilt statsrådene 168 hovedspørsmål i muntlig spørretime og 352 hovedspørsmål i den ordinære spørretimen. Dessuten er det blitt innlevert over 3 200 skriftlige spørsmål til regjeringen – noe som er det høyeste antallet noensinne. Gjennom innstillingsarbeidet er det blitt avholdt 54 muntlige høringer, og komiteene har mottatt skriftlige innspill i 201 saker. Det er gjort to grunnlovsendringer denne sesjonen. Stortinget har dette året bl.a. vedtatt ny valglov, ny opplæringslov og lovendringer knyttet til grunnrenteskatt på havbruk. Stortinget vedtatt Nansenprogrammet for Ukraina og ekstraordinære strømstøttetiltak og gitt regjeringen fullmakt til å starte havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II. Stortinget har også behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av økonomiske ordninger for representanter. Presidenten vil takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 167. storting for avsluttet og ber representantene om å undertegne den framlagte protokollen. Ber noen om ordet før møtet heves?